Hvala Nadaljujemo s prekinjeno sejo in 2. točko dnevnega reda, to je z obravnavo Predloga sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2022. Prehajamo na obravnavo in glasovanje o amandmaju vlade za uskladitev Predloga sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2022. Želi besedo predstavnik vlade? Ne. Želi besedo predstavnik Odbora za finance, ki je obravnaval uskladitveni amandma? Da. Imate besedo,

člena in tretjega odstavka 163. in sedmega odstavka 166. člena Poslovnika Državnega zbora je Odbor za finance kot matično delovno telo pripravil dodatno poročilo k Predlogu sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2022. Odbor za finance je na 66. nujni seji danes kot matično delovno telo obravnaval uskladitveni amandma Vlade Republike Slovenije k Predlogu sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2022. Na podlagi sprejetih amandmajev k posebnemu delu Predloga sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2022 je vlada pripravila amandma za uskladitev predloga proračuna po posameznih delih. Odbor je uskladitveni amandma v besedilu, kakor ga predlaga vlada, podprl. Hvala lepa. PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ: Hvala lepa. Prehajamo na odločanje o amandmaju za uskladitev predloga sprememb državnega proračuna. Želijo besedo še predstavniki poslanskih skupin? Ne. Zaključujem razpravo. Prehajamo torej na glasovanje. Glasujemo o amandmaju za uskladitev predloga sprememb državnega proračuna. Glasujemo.

Ugotavljam, da je uskladitveni amandma sprejet. Prehajamo na odločanje o Predlogu sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2022 v celoti. Glasujemo.

40. (Za je glasovalo 45.) (Proti 40.) Ugotavljam, da so spremembe proračuna Republike Slovenije za leto 2022 sprejete. Na podlagi osmega odstavka 163. člena Poslovnika Državnega zbora predlagam zboru, da sprejme naslednji predlog sklepa: Državni zbor pooblašča predsednika Odbora za finance Roberta Polnarja, poslanca mag. Marka Pogačnika in poslanca Jožeta Lenarta, da v sodelovanju z Ministrstvom za finance ter Zakonodajno-pravno službo zbora na podlagi sprejetih odločitev zbora pripravijo končno besedilo sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2022. Glasujemo. Navzočih

3. točko dnevnega reda, to je z obravnavo Dopolnjenega predloga proračuna Republike Slovenije za leto 2023. Prehajamo na obravnavo in glasovanje o amandmaju vlade za uskladitev predloga državnega proračuna za leto 2023. Želi besedo predstavnik vlade, gospod minister? Ne. Želi besedo predstavnik Odbora za finance predsednik Robert Polnar? Izvolite, imate besedo. Gospod Trček, 20, 30 sekund pa se bom umaknil z vaše perspektive. / smeh/ Kolegice in kolegi, dodatno poročilo Odbora za finance v zvezi z Dopolnjenim predlogom proračuna Republike Slovenije za 2023. leto. Na današnji seji smo obravnavali uskladitveni amandma Vlade Republike Slovenije in na podlagi sprejetih amandmajev k posebnemu delu Dopolnjenega predloga proračuna Republike Slovenije za leto 2023 je vlada pripravila uskladitveni amandma in odbor je uskladitveni amandma, ki ga je pripravila vlada, soglasno podprl. Hvala lepa. PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ: Hvala lepa. Želite besedo predstavniki poslanskih skupin? Ugotavljam, da ne. Zaključujem razpravo. Prehajamo na odločanje o amandmaju za uskladitev predloga državnega proračuna. Glasujemo. Navzočih je

Prehajamo na odločanje o predlogu proračuna Republike Slovenije za leto 2023 v celoti. Obrazložitev glasu?

Na strani prihodkov ugotavljamo nerealen dvig, ki ga vlada načrtuje na optimističnih predpostavkah, kljub temu da so že danes zelo jasna opozorila, da epidemiji sledijo številne težave na globalni ravni. Nikakor pa ni moč razumeti načrtovanja na strani odhodkov, ki so celo nižji kot v letu 2022, in to kljub optimističnim napovedim gospodarske rasti. Kaj vlada pri načrtovanju ni sledila zakonskim obveznostim za leto 2023 na področju javnih plač, dvigov povprečnin, dvigov pokojnin, ki se seveda pokrivajo iz proračuna? Zanimivo. Zmanjšali ste pa že v preteklih letih financiranje nevladnih organizacij in sprašujemo se, ali s tem rešujete vzdržnost javnih financ. Seveda prekomerno povečevanje odhodkov v letih 2020, 2021 in v letu 2022 kot volilnem letu se je tako moralo zaustaviti v letu 2023. In tu se sprašujemo, ali zaradi te zaustavitve rasti odhodkov uvajate Zujf. To se sprašujemo v Listi Marjana Šarca. Kljub vsemu je rezultat primanjkljaja proračuna v višini 1,5 milijarde ali celo 13 % vseh prihodkov. Brez Brez covid izdatkov pa še vedno 1,4 milijarde ali 11,5 % celotnih prihodkov, kar pa je celo več kot leta 2020. Leta 2022 imamo višji primanjkljaj kot leta 2020. Kje je tu logika? In to je tisto, kar je nesprejemljivo in kaže na neodgovornost te vlade.

povečanje zadolženosti na leto 2019, v štirih letih smo za 50 % povečali zadolženost, tako nominalno kot računano na državljana. Z nepremišljenim trošenjem ste spravili Slovenijo v kot. Zaustavili ste razvoj, saj bo s prihajajočo fiskalno politiko, ki jo napovedujejo, treba zmanjševati primanjkljaj, krčiti odhodke in zaustaviti investicije.

42. (Za je glasovalo 45.)(Proti 42.) Ugotavljam, da je proračun Republike Slovenije za leto 2023 sprejet. Na podlagi osmega odstavka 163. člena Poslovnika Državnega zbora predlagam zboru, da sprejme naslednji predlog sklepa: Državni zbor pooblašča predsednika Odbora za finance Roberta Polnarja, poslanca mag. Marka Pogačnika in poslanca Jožeta Lenarta, da v sodelovanju z Ministrstvom za finance ter Zakonodajno-pravno službo zbora na podlagi sprejetih odločitev zbora pripravijo končno besedilo proračuna Republike Slovenije za leto 2023.

Nadaljujemo s prekinjeno 5. točko dnevnega reda, to je z drugo obravnavo Predloga zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 v okviru nujnega postopka. Ker v drugi obravnavi amandmaji k dopolnjenemu predlogu zakona niso bili vloženi, prehajamo na tretjo obravnavo predloga zakona, to je na odločanje o predlogu zakona. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih na matičnem delovnem telesu, predlog zakona neusklajen.

Nadaljujemo s prekinjeno 9. točko dnevnega reda, to je z drugo obravnavo Predloga zakona o odpravi krivic zaradi izbrisa pravnih oseb iz sodnega registra v obdobju od 23. 7. 1999 do 16. 11. 2011 v okviru rednega postopka. Prehajamo na odločanje o vloženem amandmaju, ki ga bomo opravili na podlagi pregleda vloženega amandmaja z dne 15. november 2021. Odločamo o amandmaju poslanskih skupin SDS, NSi in SMC k 5. členu.

ki poenostavlja dokazovanje upravičenosti do odškodnine in tudi proti temu zakonu. Jaz sem do včerajšnje obravnave v tem državnem zboru bila prepričana, da gre še za en obupan poskus majhne skupine ljudi, ki je do zdaj poskusil že vsa sredstva, tudi vsa pravna sredstva, da bi dokazal svoj prav in na vseh sodiščih izgubil. Se pravi, tako na vseh stopnjah rednega sodišča, kot tudi na Ustavnem sodišču in tudi na Evropskem sodišču za človekove pravice je bilo ugotovljeno, da tem upravičencem ni nastala nikakršna škoda in da ni šlo za poseg v njihove pravice, niti niso bile kršene njihove človekove pravice, prav tako ni šlo za prekomerni poseg glede na njihov pravni položaj. položaj. Mi imamo tukaj situacijo, ko vsa sodišča povejo, da je izbris bil zakonit, ko Ustavno sodišče Republike Slovenije celo pove že veliko let nazaj, da ne morejo odgovarjati tisti lastniki družb, ki niso mogli vplivati na odgovarjanje družb in vendar imamo zdaj pred sabo nek popolnoma lobistični zakon, ki za majhno število oškodovancev, 20 tisoč ljudi, uveljavlja nek poseben odškodninski postopek, kjer bodo zdaj oni obremenjevali sodišča, državne pravobranilce, vse živo, da bodo dokazovali, da so bili po krivici izbrisani. res, da je zdaj vrednost tega zakona samo še 50 milijonov evrov, prej nismo mogli dati milijona in pol za duševno zdravje mladih in odraslih, tukaj je pa 50 evrov za ljudi, ki so bili v našem pravnem redu na vseh inštancah in, ponavljam, tudi na inštanci Evropskega sodišča zavrnjeni. zavrnjeni. V Državnem zboru je bil sprejet zakon, predlagal ga je Janko Veber, ki je celo ustavil postopke do odločitve na Evropskem sodišču. In Evropsko sodišče je odločilo, da jim niso bile kršene pravice in zakon in postopki so se nadaljevali. Jaz se bom še enkrat prijavila kasneje, da bom povedala, zakaj so bila ta podjetja izbrisana. Mislim, da je pravica države, da podjetja, ki so neaktivna, ki so nelikvidna, ki so povzročila velike dolgove, pa se nočejo ukiniti, ukine. Se bom še enkrat javila in vam razložila, zakaj so bila ta podjetja ukinjena. Mi pa zdaj za teh 20 tisoč posameznikov sprejemamo poseben zakon, uvajamo poseben odškodninski postopek, obremenjujemo sodni sistem. Do včeraj sem mislila, da je kaj takega nemogoče.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

Ugotavljam, da je zbor v drugi obravnavi sprejel amandma k 5. členu dopolnjenega predloga zakona. Na podlagi tretjega odstavka 138. člena Poslovnika Državnega zbora sprašujem kvalificirane predlagatelje, ali nameravajo k temu členu vložiti amandmaje.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 da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih na seji matičnega delovnega telesa oziroma Državnega zbora v drugi obravnavi predlog zakona neusklajen. Prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Maša Kociper, obrazložitev v imenu poslanske Kot rečeno, Poslanska skupina SAB bo ta zakon zavrnila in do včeraj sem bila prepričana, da ga bomo z gnusom zavrnili vsi skupaj. Namreč, kaj se je zgodilo. Pred mnogimi leti, nekateri se morda še spomnite, se je v naši državi zelo liberaliziral način, kako ustanoviš svoje podjetje, tudi deoo. Vsak, ki je to želel, je z zelo majhnim denarjem lahko ustanovil svoje podjetje. In to se je takrat zgodilo. Potem je en kup teh podjetij normalno poslovalo, en kup podjetij pa je opravljalo neko dejavnost, kupovalo storitve, produkte, se zadolžilo in namesto da bi do upnikov povrnili svoje obveznosti, so to podjetje pustili in ustanovili novo podjetje, recimo novi deoo. Šlo je velikokrat za enoosebne družbe. Ta deoo je spet delal, spet naredil dolgove in spet ga je ta lastnik pustil in ustanovil drugega. Na eni točki je to postalo neobvladljivo. Jaz sem bila takrat zaposlena na Okrožnem sodišču v Ljubljani. Sodni register je bil totalni teksas. Na sodnem registru je bil en kup družb, ki niso plačevale svojim upnikom, ki niso dajale letnih poročil, ki so bile popolnoma neaktivne. In normalni zakon je sprejel proceduro, po katerem morajo ta podjetja v določenem obdobju nekaj narediti: ali dokazati, da so normalna podjetja, ki lahko poslujejo, ali pa zaključiti poslovanje s prisilno poravnavo, s stečajem ali kakorkoli. Nekateri ljudje so to naredili, nekateri so pa rekli: »Briga mene za moje upnike, briga mene, bo že država poskrbela.« In niso naredili nič. Čez določeno obdobje je država pravilno, saj kaj pa češ narediti, takšna podjetja izbrisala. Takrat so pa zagnali vik in krik in zdaj hočejo, da jim mi vrnemo denar, ki so ga oni dolžni svojim upnikom. Ustavno sodišče je povedalo, da tisti, tisti, ki niso aktivno odgovarjali za obveznosti družbe – včeraj sem neke zgodbe o družinah poslušala – niso odgovorni za te dolgove. Hkrati je pa Ustavno sodišče in Evropsko sodišče povedalo, da nekdo, ki pa je ustanovil družbo in jo tako pustil in je ni hotel likvidirati na ustrezni način, pa je delno odgovoren za dolgove. Zdaj bi ti ljudje, ki so morali delno odgovarjati za svoje dolgove, želeli, da mi sprejmemo zakon o odškodninski odgovornosti. Res je, da bodo morali dokazovati pa tako naprej, gre za sporočilo, kjer bodo oni uveljavljali in dokazovali škodo, ki jim je nastala na njihovem podjetju. Tri sodišča so rekla, ne glede na to, da gre za deoo, delna odgovornost družbenikov obstaja. Zdaj bomo pa imeli leta in leta postopkov, ko se bo ugotavljala škoda, se vračala škoda v naravi in tako naprej. Breznik se je na magistrskem študiju prava to učil, kar solze mi gredo v oči. Dajmo razmisliti, kakšen zakon sprejemamo. Za 20 tisoč ljudi sprejemamo zakon,

zakon, ki je obrnjen na glavo, čisto spremenjen in zahteva od nas, da ga podpremo. Kot že rečeno, tudi Ustavno sodišče je z ustavno sodbo že samo najavilo oziroma podalo sodbo, da so ta podjetja tudi imela možnost v določenih primerih oziroma v več primerih, da dokazujejo svojo sposobnost,

Dobili so možnost, a ogromno teh podjetij oziroma posameznikov ni izkoristilo te pravno-zakonodajne možnosti, ki se jim je ponudila. Zaradi tega lahko govorimo, da so to bila zombi podjetja oziroma zombi podjetniki. Zaradi tega v Poslanski skupini Levica tega zakona ne bomo podprli in je prav, da tudi vlada razmisli, da ne bo prihajala nonstop s temi predlogi zakonov, ki so v resnici res lobistični zakoni. To je bilo tudi jasno razvidno iz samega predloga zakona. Po drugi strani pa, če si misli tako premišljevati, kot si je pri tem zakonu, potem ni čudno, da smo v taki situaciji kot smo: v kaosu. En dan tako, drugi dan tako. Hvala. PREDSEDNIK

neko majhno skupino ljudi, ki je na vseh sodiščih izgubila, se pravi, vi imate zaslombo, na vseh sodiščih ste izgubili, je meni nerazumljivo. Včeraj je tukaj stal državni sekretar, ki je povedal, da vlada tega zakona ne podpira, da je zakon nedorečen, da ni jasno, kako se bo izvajal, kako se bo dokazovala škoda. Oni želijo celo povrnitev škode v naravi, povedal je, da so nejasne denarne posledice. In celo vlada je rekla, da v trenutni makroekonomski situaciji sprejeti takšen zakon, ki lahko ima 50 milijonov ali več posledic, je nerazumno. Ne razumem, da spet za določene osebe sprejemamo en zakon samo zato, da vi vračate neke usluge Državnemu svetu. To je tipični tipični lobistični zakon, noben zakonodajalec ne more imeti večjega opravičila za neko akcijo, kot da reče, da tako so odločila vsa sodišča in nič ni bilo narobe. Tukaj so pa odločila vsa sodišča, celo Evropsko sodišče za človekove pravice, da jim niso bile kršene pravice, da ni šlo za prekomerni poseg v njihov položaj in da so osebe, ki niso vplive na delovanje družbe, razni ate, mame, strice, kar ste včeraj vse govorili, izvzete odgovornosti. In vi boste zdaj naložili našemu sodnemu sistemu in našim pravobranilcem, da se bodo s tem ukvarjali. In 50 milijonov bo to stalo državo. Hvala lepa. Glasujemo. 30. (Za je glasovalo 52.) (Proti 30.) Ugotavljam, da je zakon sprejet. S tem zaključujem to točko dnevnega reda. Nadaljujemo s prekinjeno 10. točko dnevnega reda, to je z drugo obravnavo Predloga zakona o urejanju prostora v okviru rednega postopka. Prehajamo na odločanje o vloženih amandmajih, ki ga bomo opravili na podlagi pregleda vloženih amandmajev z dne 15. 11. 2021. Odločamo o amandmaju poslanskih skupin SDS, NSi in SMC k 98. členu. Glasujemo.

Odločamo o amandmaju poslanskih skupin LMŠ, SD, Levica, SAB in nepovezanih poslancev k temu podprogramu pod

Odločamo o amandmaju poslanskih skupin SDS, NSi in SMC k 5. členu. Maša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

(Za je glasovalo 71.) (Proti nihče.) Ugotavljam, da je sklep sprejet. S tem zaključujem to točko dnevnega reda. Nadaljujemo s prekinjeno 11. točko dnevnega reda, to je z drugo obravnavo Predloga gradbenega zakona v okviru rednega postopka. Prehajamo na odločanje o vloženih amandmajih, ki ga bomo opravili na podlagi pregleda vloženih amandmajev z dne 15. 11. 2021. Odločamo o amandmaju poslanskih skupin LMŠ, SD, Levica, SAB in Poslanske skupine nepovezanih poslancev k 5. členu. Glasujemo.

Hvala, gospod predsednik, za besedo. Ta amandma je nastal na podlagi razgovora z varuhom človekovih pravic. Odstranitev grajenih ovir in dostopnost objektov za invalide določata Gradbeni zakon in Zakon o izenačevanju možnosti invalidov, težava pa se pojavi glede pristojnosti za inšpekcijski nadzor nad odpravo grajenih ovir na že zgrajenih objektih. Zakon o izenačevanju možnosti invalidov določa, da je diskriminacija prepovedana in da tam, kjer niso, imajo 15 let prehodnega obdobja, da se uskladijo, tako da so objekti za invalide dostopni. Tu gre recimo za lekarne, šole, zdravstvene domove, trgovske centre in tako naprej. Ni pa dovolj jasno definirana pristojnost gradbene inšpekcije, ali ima pristojnost, da po 15 letih preverja, ali se objekti prilagodijo. Zato v tem zakonu dajemo pristojnost gradbeni inšpekciji, da preverja,

poskus preprečitve tega, da bi izločili nevladne organizacije iz postopkov na podlagi visokih taks. Kaj naj rečem? Do zdaj je taksa za pritožbo znašala 18,10 evra, in to gre za splošno takso po tarifni številki 2 iz Zakona o pravnih taksah. Zvišanje na podlagi tega Gradbenega zakona pa je kar petinpetdesetkratno, brez da bi dobili kakršnokoli obrazložitev, čemu je to potrebno, lahko le sklepamo, da si želijo nevladnike izločiti iz teh postopkov. Če nevladniki, ki v glavnem delajo brezplačno in živijo od donacij, morajo plačati za pritožbo takso tisoč evrov, bodo verjetno odstopili od tega postopka.

Je tudi v nasprotju z Aarhuško konvencijo, ki pravi, da morajo imeti nevladniki vedno svojo besedo pri takih postopkih.

da NVO pa tudi fizične osebe ne bi mogle podati pritožbe na gradbeno dovoljenje in sodelovati v postopkih v pravnem sporu zaradi teh izjemno visokih taks. Mi bomo seveda amandma podprli. Hvala lepa. Glasujemo.

Ker so bili v drugi obravnavi sprejeti amandmaji k manj kot desetini členov dopolnjenega predloga zakona in ker je predlagatelj predloga zakona v uvodni obrazložitvi predlagal, da zbor na podlagi prvega odstavka 138. člena Poslovnika Državnega zbora še na tej seji opravi tretjo obravnavo predloga zakona, prehajamo na odločanje o navedenem predlogu.

glasu. Ker so bili v drugi obravnavi sprejeti amandmaji k manj kot desetini členov dopolnjenega predloga zakona in je predlagatelj predlagal, da zbor na podlagi poslovnika še na tej seji opravi tretjo obravnavo predloga zakona, prehajamo na odločanje o tem predlogu. Sklep ne bo sprejet, če mu bo nasprotovala več kot tretjina navzočih poslancev. Glasujemo o tem sklepu. Glasujemo.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

v okviru rednega postopka. Prehajamo na odločanje o vloženih amandmajih, ki ga bomo opravili na podlagi pregleda vloženih amandmajev z dne 15. 11. 2021. Odločamo o amandmaju Poslanske skupine Levica k 33. členu. Luka Mesec ima besedo v imenu poslanske skupine skupine. LUKA MESEC (PS Levica): Hvala lepa. V 33. členu mi dodajamo zapis, da se z javnimi sredstvi oziroma javnimi pozivi iz prejšnjega odstavka vsako leto zagotavlja tudi sredstva za polno financiranje nakupa vsaj enega kosa raziskovalne opreme večje vrednosti. Problem je sledeč. V načrtih ARRS je za leto 2022 predvidenih 10 milijonov evrov, za investicije v raziskovalno opremo v letu 2023 pa 11 milijonov. Ampak problem pa je, da se krije zgolj del vrednosti nakupov opreme, ko gre za dražjo opremo nad 300 tisoč evrov, kar pomeni posebno težavo za raziskovalne zavode, inštitucije, ki morajo kupovati opremo, ki je vredna milijon ali pa dva. Se pravi, da za raziskovalce, ki morajo delati z dražjo opremo, to pomeni veliko oviro. Oni težko zberejo nadomestna sredstva, lastna sredstva, da bi sofinancirali to, kar jim na razpisu zmanjka. Zato dikcijo spreminjamo in bomo amandma podprli, da

Odločamo o amandmaju Poslanske skupine Levica k 44. členu. Luka Mesec ima obrazložitev v imenu poslanske skupine. LUKA MESEC (PS Levica): Hvala. Tukaj dodajamo naslednjo dikcijo: Agencija je dolžna preverjati nasprotja interesov oseb, ki sodelujejo v evalvacijskih postopkih ali pa so člani strokovnih teles. Problem pa je sledeč, da poleg naloge nadzora zakonitosti glede namenske porabe dodeljenih finančnih sredstev, ki jih ARRS financira, v Levici predlagamo, da se med naloge ARRS doda tudi dolžnost preverjanja nasprotja interesov oseb, ki sodelujejo v evalvacijskih postopkih ali pa so člani strokovnih delovnih teles. To v tujini obstaja in pri tem naj se agencija ravna po zgledu primerljivih organizacij v mednarodnem prostoru, kot je recimo Evropska komisija, ki razdeljuje sredstva prek evropskih kolektivnih programov. V zakup naj vzame določila Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. To namreč v trenutnem zakonu ni upoštevano in bi bilo zelo smiselno, da bi bilo.

Hvala lepa. S tem amandmajem pa dajemo možnost raziskovalcem, ki se prijavijo na nek razpis in so zavrnjeni, da se vsebinsko pritožijo. Trenutna dikcija enajstega odstavka predvideva, da ocena ocenjevalca ne more biti predmet ugovora zoper odločitev ARRS, kar je nesmiselno, in s tem je v bistvu raziskovalcem zavrnjena možnost, da bi na zavrnitev zahtevka ali pa prošnje za financiranje sploh vsebinsko ugovarjali. Tako smo dikcijo dopolnili s tem, da obstaja tudi možnost vsebinske pritožbe. PREDSEDNIK IGOR

Odločamo o amandmaju poslanskih skupin SDS, NSi in SMC k 93. členu. Glasujemo.

Odločamo o amandmaju poslanskih skupin SDS, NSi in SMC k 97. členu. Glasujemo.

Hvala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

Ugotavljam, da je zbor v drugi obravnavi sprejel amandmaje k 93., 97., 98., 99., 101. in 103. členu dopolnjenega predloga zakona.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 da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih na seji matičnega delovnega telesa oziroma Državnega zbora v drugi obravnavi predlog zakona neusklajen. Prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Glasujemo. Navzočih

Nadaljujemo s prekinjeno 13. točko dnevnega reda, to je je z drugo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika v okviru rednega postopka. Prehajamo na odločanje o vloženih amandmajih, ki ga bomo opravili na podlagi pregleda vloženih amandmajev z dne 16. november 2021. Odločamo o amandmaju poslanskih skupin Levica, LMŠ, nepovezanih poslancev, SAB in SD, k 17. členu. Amandma je vsebinsko povezan z amandmajem istega predlagatelja k 43. členu pod številko ena. Če ta amandma ne bo sprejet, postane navedeni amandma brezpredmeten.

Ker amandma poslanskih skupin Levica, LMŠ, nepovezanih poslancev, SAB in SD k 17. členu ni bil sprejet, je postal amandma istega predlagatelja k 43. členu pod številko ena brezpredmeten. Prehajamo na odločanje o amandmaju poslanskih skupin LMŠ, SD, Levica, SAB in nepovezanih poslancev k 43. členu pod številko

Zaključili smo z odločanjem o amandmajih. S tem zaključujem drugo obravnavo predloga zakona. Prehajamo na tretjo obravnavo predloga zakona. Ker v drugi obravnavi amandmaji k dopolnjenemu predlogu zakona niso bili sprejeti, prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma vlada nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih na matičnem delovnem telesu, predlog zakona neusklajen.

da se pregon začne na predlog oškodovanca. Celo ustni predlog zadošča. Ampak ne! Vi se ne ustavljate. Kar vam ni uspelo v Zakonu o javnem redu in miru, zdaj rinete v tretji odstavek 135. člena Kazenskega zakonika, ki je izrazito sporen. To je izrazito sporno vsaj zaradi dveh razlogov. Prvi je ta, da se začetna ocena, ali gre v nekem primeru res za grožnjo, prestavlja s subjektivne presoje žrtve na arbitrarno presojo organa pregona. S tem ne samo, da nam potencialnim žrtvam v bistvu odjemate opravilno sposobnost, ampak v temelju rušite dosedanjo ureditev, po kateri mora oškodovanec sam podati predlog za začetek kazenske obravnave. Drugi sporni vidik pa je, in ta je res zelo sporen, ustvarjanje nove kategorije oškodovancev oziroma žrtev. Dodatna zaščita najvišjih predstavnikov oblasti in njihovih bližnjih zaradi groženj je ustavno sporna, saj krši načelo enakosti pred zakonom. Ta ureditev niti ni skladna z duhom evropske konvencije o človekovih pravicah, nasprotuje pa tudi sodni praksi Evropskega sodišča za človekove pravice, ki pravi, da morajo nosilci visokih političnih funkcij prenesti več, mestoma tudi grobe in zelo ostre ali pa, če hočete, pretirane, javne kritike, ne manj, kot to velja za običajne ljudi brez javnih funkcij. Vemo, da meja med grožnjo in kritiko oblasti je lahko kaj hitro zabrisana, zato moramo biti pri takih stvareh izjemno previdni. In za to gre. Tovrstno zakonodajno zategovanje služi lahko enemu samemu namenu, in to je strahovlada in discipliniranje državljank in državljanov, kar pa bo nevarno ogrozilo svobodo kritike in svobodo javne besede. Ena od posledic bi utegnila biti, da se bodo ljudje bali javnega izrekanja in se bodo zatekali v samocenzuro, kritika oblasti pa bo le še stvar zasebnosti. V bistvu predlagate nekakšen verbalni delikt in dvig političnega razreda nad navadne državljane. Povedano drugače, če nas minister zmerja s svinjami in lenuhi, je v redu, če pa nekdo v enaki maniri odgovori, pa bo za to sancioniran. Zato v Levici temu ostro nasprotujemo in bomo glasovali proti.

Osebno stojim na stališču, da groženj, groženj s smrtjo ne moremo enačiti s kritiko dela politike, s kritiko dela oblasti. Danes s tem glasovanjem se bo dal jasen signal, kdo je za to, da se kazniva dejanja, kar grožnje so, preganjajo po uradni dolžnosti. Moje stališče je, da je to signal politike, s katero se tudi da jasno sporočilo, kaj je v družbi prav in kaj je narobe. Ali je posamezno dejanje grožnja ali ne, pa ne bo presojal posameznik, ampak bo presojalo sodišče. Spoštovane in spoštovani! Danes sem v razpravi z vami delil nekaj konkretnih primerov žalitev, pa je bilo to nekaterim smešno. Tudi groženj, ki smo jih bili deležni ne samo jaz, tudi ostali poslanski kolegi in kolegice. Pa bom zaključil obrazložitev glasu še z enim konkretnim primerom, ki ni star več kot dva dni. Ob potrditvi ženinega mandata za poslanko, sva bila deležna groženje, čaka vaju usoda zakoncev Hribar. Spoštovane in spoštovani! Ali je to politični diskurz, ali je to izražanje mnenja, ali je to demokratično izražanje mnenja? Je to tisto, kar si želimo? Mislim, da ne. ne. Spoštovane in spoštovani! Mislim, da je prav, da danes politika da zelo jasen signal. In tisti, ki bomo glasovali za zakon, smo zmožni obsoditi grožnje, ne glede na to, kdo jih je deležen. Hvala lepa.

Prvi ima besedo Predrag Baković. SD): Spoštovani predsednik, hvala lepa za besedo. To, kar smo zdaj slišali, pravzaprav ni obrazložitev glasu. Jaz bom obrazložil glas tako, kot je potekala tudi moja razprava, kajti brez potrebe je predvsem, kar se tiče 17. člena, da se uvaja da se uvaja uradno pregonljivo kaznivo dejanje, ker je bilo dovolj že na predlog. Menim, da je situacija nepotrebna, da se to spreminja zaradi nekih stvari, ki so že tako ali tako urejene. Spoštovani mladi kolega, poglejte mogoče pod mojo objavo komentarje, ki se dogajajo v zadnjih urah, pa boste videli, da so na obeh straneh

Hvala lepa za besedo. Bom še malo oseben. 1. avgusta 2014, ko smo korakali delno presenečeni proti Državnemu zboru, nisem še stopil čez vrata tega hrama, ko sem jih imel že – kako že? – da mi je mama kurba, da sem cigan, da naj grem v Beograd, da naj grem v Kumrovec, da sem ne vem kaj. To so se drli name podporniki stranke SDS. Tudi sam sem kdaj kaj neprimerno ubesedoval tukaj, ampak kot sem že večkrat povedal, 99 % slabega, kar sem se naučil v Državnem zboru, sem se naučil od pripravnikov SDS. To so žal neka dejstva. Z Violeto sva na domačih naslovih videla ljudi dobesedno z glavami v kantah za smeti, ko so nam sestavljali skupaj

čaka tudi vas. Ampak če boste sprejeli ta zakon, se bojim, da bo morala najprej marica priti na Trstenjakovo pa klet izprazniti. Glasoval bom proti.

Pa sem pač prijavila, tako kot gre po Kazenskem zakoniku. Ne vem, zakaj bi to moral nekdo drug v mojem imenu početi. To je ena stvar. Druga stvar je, da ni nikjer definicije, kaj je grožnja. to je zelo raztegljiv pojem, stvar interpretacije. Kako bo nek policist kar arbitrarno odločal, kaj je bila grožnja? Dobro vemo, nekateri še zdaj mislite, da je transparent smrt janšizmu grožnja, češ, da se grozi s smrtjo Janezu Janši, pa vemo, da ni res, da se grozi politični ideologiji, ki se ji reče janšizem, ne pa Janezu Janši osebno. Ampak to bi zdaj vi po novem v razmerah, ko je policija že popolnoma politično podrejena vaši stranki, arbitrarno urejali. arbitrarno urejali. In kaj to pomeni? Psihološki pritisk na državljane in državljanke, da si ne bodo upali več javno kaj dosti povedati, ostro kritizirati. Ali je to svoboda, je to demokracija? Lepo vas prosim! To je uvajanje novodobnega verbalnega delikta. Tisto, kar je bilo narobe v prejšnjem sistemu, bi vi zdaj radi ponovno spravili v življenje, in to počnete. Jaz ne vem, kaj tukaj ni jasno. Kazenski zakonik je čisto vse do zdaj urejal. Vsakdo, ki se počuti ogroženega, lahko to prijavi tudi ustno in postopki stečejo. Res ne vem, zakaj bi nam policija morala stati za vratom v tem primeru. Tako da jaz bom glasovala proti. Heferle. TINA HEFERLE (PS LMŠ): Hvala lepa. Tudi jaz bom glasovala proti. Ne samo zato, ker Kazenski zakonik že danes ureja, kvalitetno ureja preganjanje kaznivega dejanja grožnje, ampak bom glasovala proti tudi zato, ker s to novelo, s to spremembo kaznivega dejanja grožnje v resnici koalicija zavaja. Vi nonstop govorite, da bo zdaj po novem to kaznivo dejanje preganjano po uradni dolžnosti, ker bojda danes ni, pa je, naj vas popravim. Kaznivo dejanje grožnje se preganja po uradni dolžnosti, vendar je za to potrebna neka aktivnost tistega, ki je ogrožen in mora dati predlog. Vi s to novelo želite vzpostavi prvorazredne državljane − politike in drugorazredne državljane − vse navadne državljane. Kako? Na način, da ko bo grožnjo doživel nek politik, bo vse tožilstvo in vso sodstvo skočilo v zrak. Ko bo pa grožnjo doživel nek državljan, za vas očitno drugorazredni državljan, se bo pa moral potruditi, da bo vložil prijavo, da bo podal predlog za pregon in šele nato bo kaznivo dejanje preganjano po uradni dolžnosti. Skratka, zavajate, ko govorite, da se danes to kaznivo dejanje ne preganja po uradni dolžnosti, in ustvarjate razdor v družbo še bolj, kot ste ga že ustvarili. Ker to, da bomo mi ali pa kdo drug, ki bo prihodnje v politiki, privilegiran napram ostalim državljanom, je nedopustno.

Seveda bomo tudi v stranki SAB glasovali proti temu zakonu. Ne gre toliko za spornost ostalih odločb zakona. Med njimi je gotovo tudi kaj koristnega, kar je Ministrstvo za pravosodje verjetno pripravljalo dalj časa. Gre pa spet za nek podtaknjenec v obliki tega člena, ki ste ga že enkrat poskušali uveljaviti, pa vam ni uspelo, in ga sedaj koalicija poskušate uveljaviti še enkrat. V kontekstu vsega, kar se dandanašnji dogaja, je takšno razlikovanje, ki ga poskušate uvesti, popolnoma nesprejemljivo. Še posebej pa je nesprejemljivo to, kako ste vi v zadnjih letih obrnili svojo ploščo. Ko sem jaz prišla v ta državni zbor, so bili SDS polna usta svobode govora. Svoboda govora je absolutna, vsak lahko vse reče in tisti, ki temu nasprotuje, je stari zadrti komunist. Vi ste bili absolutno za svobodo govora. Sedaj po letu in pol pa obračate ploščo, celo uvajate neke posebne oblike za predstavnike vlade in ostale funkcionarje. In to je res smešno. Še posebej je pa to nesprejemljivo v kontekstu tega, kar se dogaja na področju represije. Odstavljate več kot sto komandirjev policijskih postaj in drugih načelnikov, ne imenujete državnih tožilcev, ne imenujete evropskih delegiranih tožilcev, ne imenujete vrhovnih sodnikov, ne daste denarja sodiščem, ne daste denarja Sodnemu svetu in sedaj bi spreminjali še Kazenski zakonik. V teh okoliščinah seveda takega zakona ne moremo podpreti.

Zakaj? Ker je primarno celotna stroka proti spremembam. Ker stroka opozarja, da so spremembe nespametne, potencialno protiustavne, da ustvarjajo neenakost med določenimi skupinami državljanov, da se bo vzpostavila neka privilegirana skupina teh nekaj najvišjih predstavnikov oblasti in ostalih državljank in državljanov. Ker ste podali obrazložitev, češ, to je bilo sprejeto na Odboru za pravosodje in notranje zadeve in zato se je ministrstvo na to odzvalo. Ministrstvo se je na to odzvalo zaradi tega, ker bo v ponedeljek interpelacija in se ministru mudi ugoditi vladajočim strankam, tako da se plača komunalni, tako da se celo začasno danes imenuje delegirane tožilce in tako dalje.

Dejstvo je, da obstoječi kazenski zakonik grožnjo inkriminira samo po sebi, zahteva pa sodelovanje oškodovanca. Kolega bi lahko v postopku sodeloval. Ne pa, da bosta sedaj nesorazmerno obremenjena tožilstvo in policija, s tem ko bodo iskali razno razna potencialna ogrozitvena dejanja, kjer bodo oni skušali ugotoviti, kdaj se je kolega počuti ogroženega kdaj ne. Vsi mi smo doživeli ogromno sovražnega govora. Ključno pa je razlikovati med sovražnim govorom, med grožnjo in med razžalitvijo in in temu ustrezno ukrepati. Nikakor se pa ne spreminja Kazenskega zakonika, temeljnega instituta kazenskega prava, tako parcialno in samo na podlagi interesov ene majhne politične skupine. Glasovala bom proti. PREDSEDNIK IGOR

Nadaljujemo s prekinjeno17. točko dnevnega reda, to je s ponovnim odločanjem o Zakonu o spremembi in dopolnitvi Zakona o lekarniški dejavnosti. Prehajamo na ponovno odločanje o navedenem zakonu. Ob tem vas želim opozoriti, da mora pri ponovnem odločanju skladno z drugim odstavkom 91. člena Ustave Republike Slovenije za sprejetje navedenega zakona glasovati večina poslancev zbora, to je 46 ali več. Obrazložitev glasu ima v imenu poslanske skupine Dušan Verbič. Hvala lepa za besedo, predsednik. Danes ponovno odločamo o zelo pomembnem dejstvu: ali bo v Republiki Sloveniji obstajala vsaj minimalna konkurenca med dvema domačima in tujima dobaviteljema zdravil. Prva sta Farmadent in Grosist, druga pa Kemofarmacija in Salus. Ob tej priložnosti je treba še enkrat izpostaviti bistvo 6. člena, ki je predmet tega zakona. S 6. členom se odpravlja obstoječa prepoved, tako imenovana vertikalna povezava. Ustavno sodišče Republike Slovenije je v letu 2019 odločilo, da le-ta ni neustavna in jo je mogoče urediti na način, ki je v skladu z evropsko zakonodajo. Pri tem pa je zapisalo, da bi taka sprememba sodila v uresničevanje splošne strategije krepitve javnega zdravstva, da javni zdravstveni sektor pridobiva svoje prihodke tudi na področju v skladu z omejitvami evropske zakonodaje. Evropska direktiva s številko 24 je uredila t. i. in-house javno naročanje. To je uredila zato, da bi preprečila, da bi bil javni sektor plen zasebnega sektorja in bi mu bil v celoti prepuščen. Prav tako je določila, da lahko javni sektor znotraj sebe kupuje določene proizvode in storitve, če so izpolnjeni določeni pogoji v štirih točkah. Vse te štiri točke so upoštevane v predlaganem ali sprejetem 6. členu. Na podlagi navedenega pomeni vertikalna povezava, ki je opredeljena v 6. členu, onemogočanje v Republiki Sloveniji privatnemu, beri tujemu, kapitalu da bi s pozicijo monopola plenil javni sektor skozi t. i. javna finančna sredstva, namenjena za zdravila. V Poslanski skupini SMC bomo glasovali za, ker je zakon ustrezen. Hvala lepa. Vertikalne povezave med občino in veledobaviteljem zdravil v javni lasti so dobra rešitev za Slovenijo, za Maribor in za Ljubljano. Tudi v Evropski uniji te rešitve obstajajo, ker se države same odločajo, ali bodo imele svojega dobavitelja ali pa ne. Duopol dveh zasebnih veletrgovcev z zdravili pomeni propad za mariborski Farmadent in resno ogrožanje ljubljanskega LL Grosista. Zato nepodpora temu zakonu pomeni, da s prodajo zdravil in pripomočkov ustvarjeni dobički multinacionalkam, namesto da bi se vrnili ljudem in lokalnim skupnostim za širitev zdravstvene mreže. Zato je šokantno, da poslanci, ki temu zakonu nasprotujejo, javno razgaljajo svojo naklonjenost tujemu kapitalu namesto lastnim ljudem, in to v času ko zdravstvo poka po šivih. Državni svet in Lekarniška zbornica Slovenije več kot očitno zagovarjata interese dveh največjih veletrgovcev z zdravili, ki svoj 70-procentni delež na našem trgu hočejo dvigniti na 100-procentno obvladovanje. Iz tega lahko pride kartelno dogovarjanje in divjanje cen zdravil, ampak po toči bo pozno zvoniti. 70 zaposlenih v Mariboru bo verjetno izgubilo delovna mesta, če ta zakon ne bo sprejet. Mi moramo poskrbeti, da predvsem javne lekarne in bolnišnice ne smejo biti v celoti odvisne samo od duopola družb v zasebni lasti. V Poslanski skupini nepovezanih poslancev smo tudi začudeni nad vetom Državnega sveta. Kot kaže, so se državni svetniki namesto na stran mestnih občin Maribor in Ljubljana raje postavili na stran tujega kapitala.

Skozi večmesečno razpravo o tej noveli se je izkazalo, da je vodstvo Lekarniške zbornice Slovenije pravzaprav največja grožnja javni lekarniški dejavnosti. Če bi vodstvo zbornice delovalo v javnem interesu in se resnično zavzemalo za javno lekarniško mrežo, bi moralo danes glasno podpirati ohranitev dveh veletrgovcev z zdravili v javni lasti. Vendar ne, vodstvo zbornice ne samo da molči, ko bi moralo biti zelo glasno, ampak so njeni posamezni člani celo skupaj s Kemofarmacijo in Salusom zelo aktivno nagovarjali poslance, da glasujejo proti tej noveli, kar posledično pomeni konec konkurence na trgu dobave zdravil v Sloveniji. Sloveniji. To je ta letak, ki so ga delili po lekarnah, kjer so pozivali župane in poslance, da nasprotujejo zakonu. V letaku med drugim piše, sprejetje zakona, torej ohranitev Farmadenta v javni lasti, bo povzročilo zapiranje lekarn v manjših slovenskih krajih. To je zgolj ena izmed laži na tem letaku. To so manipulacije, ki smo jih bili deležni tudi poslanci, češ, da Farmadent ogroža lekarniško mrežo v Sloveniji. Edini, ki ga Farmadent ogroža, je dobiček Kemofarmacije in pa Salusa, zato je treba Farmadent in tudi LL Grosista onemogočiti. In to je seveda tudi končni cilj. Končni cilj je popolna privatizacija lekarniške dejavnosti v Republiki Sloveniji. Danes imamo tukaj poslanci zadnjo priložnost, da privatizacijo lekarniške dejavnosti v celoti in odločno zavrnemo. Če bo država glede zdravil v teh epidemioloških časih v celoti odvisna od dobave zdravil dveh zasebnikov, ki svoje dobičke nosita v tujino, nas bodo prej ali slej prisilili, da če želimo imeti zdravila, moramo tudi veletrgovcem v zasebni lasti dovoliti lastne privatne lekarne. In takrat bo to res konec javnih lekarn in lekarn v malih občinah, zunaj urbanih središč, kot to želijo prikazati v Lekarniški zbornici Slovenije. Zato je danes treba to spremembo zakona podpreti, ker sta Farmadent in LL Grosist zadnja branika javne lekarniške dejavnosti pred njeno popolno privatizacijo.

Lep pozdrav. Danes dejansko odločamo o tem, ali morata največji dve slovenski mestni občini prodati svoja veletrgovca do konca letošnjega leta ali pa jih prisilno ukiniti ali jih poslati v nadzorovano likvidacijo. Danes o tem odločamo. Odločamo o tem, ali ta dva trgovca lahko poslujeta po novem letu

petdesetletno zgodovino. To je podjetje v javni lasti, tako kot LL Grosist, in dobički, ki jih ustvarjata, gredo nazaj v javno blagajno, v občinsko blagajno, za krepitev javnega zdravstva, kar je v teh časih zelo pomembno. Še enkrat poudarjam, vsi tisti, ki nasprotujete spremembi zakona, zahtevate od obeh občin ustanoviteljic, da do konca letošnjega leta prisilno prodata pod ceno obe podjetji ali pa tudi na nek način po novem letu prenehata poslovati. Mi moramo, še enkrat poudarjam, preprečiti, da bi si slovenski trg razdelili dve multinacionalki v tuji lasti, da bi imeli organiziran duopol in da bi dobički, ki jih te multinacionalke ustvarjajo, šle v tujino.

Hvala lepa. Tudi jaz sem Mariborčan in tudi Socialni demokrati bomo ponovno podprli ta zakon. V družbah, v katerih živimo, gre za preplet javnih in zasebnih interesov. Vsak, ki se ukvarja z biznisom v kapitalizmu, bi najraje bil monopolist z eksternaliziranimi stroški. Ni pa naloga poslancev in poslank, ki primarno zastopamo javne interese, izhajajoč iz Ustave Republike Slovenije, da to zgodbo kupimo ali temu nasedemo. Mi se tukaj pogovarjamo v bistvu, kot bi mogoče rekel Jani Möderndorfer, o presežki versus dobički. Imamo dva grosista, ki sta v javni lasti, ki ustvarjata presežke in ti presežki se vračajo nazaj primarno v izboljševanje lekarniške mreže, ki je tudi v javni lasti. Na drugi strani imamo dva akterja, ki ju zanimajo dobički. Pri enem gredo dobički ven, pri drugem pa ne vemo, kam gredo. So verjetno kakšni slovenski gospodje. Jaz sem že rekel, da je meni v bistvu problem, zakaj ni več farmadentov, zakaj so se neke druge mestne občine pustile, bom kar rekel, kar imam na koncu jezika, pretentati. Mi smo zastopniki javnih interesov, ki smo trčili ob 1,4 milijarde interesov, kjer v bistvu dva hočeta popapati ostala dva in nam potem hoče še resorno ministrstvo prodati zgodbo, da je duopol boljši od štirih akterjev. Odkar sem v Državnem zboru, vedno katerakoli vlada, ko mi hoče prodati zgodbo, da v direktivi piše tako in tako, ko grem direktivo brat, se izkaže, da debelo mastno lažejo, kot je to počela gospa Forte v imenu ministrstva.

V kontekstu mariborskega Farmadenta to pomeni ohranitev tega podjetja v občinski lasti. Kot mariborski poslanec iz vrst SDS sem se že od začetka svojega delovanja zavezal tako državljanom Republike Slovenije kakor tudi mariborskim interesom, kamor tudi ocenjujem, da spada ta naš mariborski ponos. ponos. Ne samo da je to v večinski lasti mariborske občine, tudi ne pozabimo na okoliške občine. Tudi Občina Duplek je manjšinska lastnica Farmadenta. In seveda prepriča me ta pravni aspekt. Verjetno ste si vsi prebrali mnenje redne profesorice z mariborske pravne fakultete gospe Janje Hojnik, kjer je na 30 straneh jasno povedala, da ni problematično problematično niti v kontekstu zakonodaje Evropske unije. Tako da, spoštovani opozicijski poslanci, ko vas je vedno dosti besed o Mariboru, ko ste bili v obratni vlogi, ko ste bili koalicijski poslanci, osebno nisem zaznal, da bi v Maribor pripeljali kakršenkoli projekt za razliko od vlade Janeza Janše. Kot mariborski poslanec, kot nekdo, ki v Mariboru živi že 46 let in diha s tem mestom

Glasoval bom za. Seveda ne bom razlagal, kaj je zakonito in kaj ne, ker meni se zdi, da ste v vsem tem času in pa v zadnjih desetih letih smo dokazovali, je obstoječa formulacija zakonita. Jaz danes bolj obžalujem, da nekateri, ki so pred leti še močno zagovarjali vertikalno povezavo, so danes spremenili ploščo, pa nič ne de. Naj vam povem, glede na to, da je bilo veliko govora o Mariboru, kaj Ljubljana ima od tega Grosista in kaj nikoli ne bo imela od dveh konkurenčnih družb, ki sta Kemofarmacija in pa Salus. Verjetno vsi poznate edino, res prvo institucijo, ki se ukvarja s paliativno oskrbo umirajočih v Ljubljani. LL Grosist financira 85 % točno te dejavnosti, ki je v Ljubljani ne bi bilo, če LL Grosist tega ne bi financiral. Zagotovo vse salonitne strehe tako na otroških vrtcih kot v osnovnih šolah v Ljubljani, za katere ni država dala enega centa, so bile financirane z denarjem iz presežkov LL Grosista. Zato jaz absolutno podpiram, če ne drugega, vsaj za vašo zavest, ki ste polni nekega razvoja, nekega, bom rekel, doprinosa neki samobitnosti, mi je žal za vse tiste, ki seveda tega preprosto ne morete sprevideti. Javni interes bi za nas poslance moral biti na prvem mestu. Za mene je in upam, da tudi za večino, ki bo, upam, danes prepričala, da končamo to desetletno sago, da je treba ukiniti ta dva velika grosista.

Moram pa povedati, da me žalosti tozadevno petelinjenje. Vsi smo poslanci Državnega zbora, vsaka vlada je vlada vseh državljank in državljanov. Moram tudi povedati, da dokler ni prišla ta vlada, smo

Predlog sklepa je v obravnavo zboru predložila Mandatno-volilna komisija. Prijavljenih k razpravi ni. Prehajamo na odločanje o predlogu sklepa, s katerim se za člana Državne revizijske komisije za dobo osmih let imenuje Aleksander Petrovčič. Glasujemo.

Marjeta Cotman je na podlagi prvega odstavka 21. člena ter 22. člena Zakona o varuhu človekovih pravic 14. oktobra 2021 Državnemu zboru predlagala, da jo predčasno razreši s funkcije namestnice varuha človekovih pravic z dnem 31. december 2021 zaradi upokojitve. Predlog je obravnavala Mandatno-volilna komisija kot matično delovno telo, ki je zboru pisno poročala in predložila predlog sklepa. Prijavljenih k razpravi ni. Prehajamo na odločanje o predlogu sklepa, s katerim se Marjeta Cotman razreši funkcije namestnice varuha človekovih pravic z dnem 31. Obveščam vas, da bo v skladu s tretjim odstavkom 21. člena v zvezi z 22. členom Zakona o varuhu človekovih pravic navedeni predlog sklepa sprejet, če bosta zanj glasovali vsaj dve tretjini navzočih poslancev. Glasujemo.

(Za je glasovalo 86.) (Proti nihče.) Ugotavljam, da je sklep sprejet. Prehajamo na obravnavo Predloga sklepa o imenovanju podpredsednice Mandatno-volilne komisije. Predlog sklepa je v obravnavo zboru predložila Poslanska skupine Slovenske demokratske stranke. Želite besedo predstavniki poslanskih skupin? Ugotavljam, da ne. Želi kdo še razpravljati v zvezi s tem? Ugotavljam, da ne. Zaključujem razpravo. Prehajamo na odločanje o predlogu sklepa, s katerim se v Mandatno-volilni komisiji za podpredsednico imenuje Karmen Kozmus Ferjan. Glasujemo.

Glasovanje bomo opravili na podlagi pregleda predlogov sklepov poslank in poslancev za razpravo o odgovorih predsednika Vlade, ministrice in ministrov z dne 16. novembra 2021, ki je objavljen na e-klopi. Prehajamo na odločanje o predlogih sklepov. Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru predsednika Vlade Janeza Janše na poslansko vprašanje dr. Mateja T. Vatovca v zvezi s korupcijo in mafijskega upravljanja z državo. Glasujemo.

Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja na poslansko vprašanje mag. Andreja Rajha v zvezi z aktivnostmi za uresničevanje arbitražne odločbe med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško. Glasujemo.

Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janeza Ciglerja Kralja na poslansko vprašanje Janija Möderndorferja v zvezi z uvedbo prezračevalnih sistemov odvajanja zraka iz zaprtih prostorov v socialnovarstvenih ustanovah. Glasujemo. Navzočih

(Za je glasovalo 41.) (Proti 45.) Ugotavljam, da sklep ni sprejet. Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministrice za izobraževanje, znanost in šport dr. Simone Kustec na poslansko vprašanje mag. Meire Hot v zvezi s samotestiranjem učencev v šolah.

45. (Za je glasovalo 36.) (Proti 45.) Ugotavljam, da sklep ni sprejet. Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za finance mag. Andreja Širclja na poslansko vprašanje mag. Alenke Bratušek v zvezi z javnofinančno sliko Slovenije. Glasujemo.

(Za je glasovalo 40.) (Proti 45.) Ugotavljam, da sklep ni sprejet. Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za finance mag. Andreja Širclja na poslansko vprašanje Janija Prednika v zvezi z izhodno strategijo za obdobje po vnovični uveljavitvi fiskalnega pravila. Glasujemo. Glasovanje poteka. 45. (Za je glasovalo 40.) (Proti 45.) Ugotavljam, da sklep ni sprejet. Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janeza Ciglerja Kralja na poslansko vprašanje Mihe Kordiša v zvezi z učinki sprememb Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev iz leta 2017. Glasujemo. Glasovanje poteka. (Za je glasovalo 39.)(Proti 45.) Ugotavljam, da sklep ni sprejet. Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za pravosodje Marjana Dikaučiča na poslansko vprašanje Maše Kociper v zvezi z imenovanjem evropskih delegiranih tožilcev. Glasujemo. Glasovanje poteka. 45. (Za je glasovalo 40.)(Proti 45.) Ugotavljam, da sklep ni sprejet. Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministrice za izobraževanje, znanost in šport dr. Simone Kustec na poslansko vprašanje Željka Ciglerja v zvezi z zagotavljanjem začasnih spremljevalcev učencem in dijakom skladno z dokončnimi odločbami o usmeritvi. Glasujemo. Navzočih je

Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca na poslansko vprašanje Vojka Starovića v zvezi z morebitno prodajo zemljišč Luke Koper Madžarom. Glasujemo.

Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janeza Ciglerja Kralja na poslansko vprašanje mag. Andreja Rajha v zvezi s povišanjem plač zaposlenim v socialnem varstvu. Glasujemo.

45. (Za je glasovalo 37.)(Proti 45.) Ugotavljam, da sklep ni sprejet. Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janeza Ciglerja Kralja na poslansko vprašanje Violete Tomić v zvezi z nedopustnim vmešavanjem Rimskokatoliške cerkve v posvetne zadeve in pravico do svobodnega odločanja o rojstvu otrok. Glasujemo. Navzočih

Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca na poslansko vprašanje mag. Andreja Rajha v zvezi z aneksom k pogodbi o vzpostavitvi in delovanju sistema elektronska vinjeta. Glasujemo.

Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za finance mag. Andreja Širclja na poslansko vprašanje Primoža Siterja v zvezi z Zakonom o davkih občanov in davkom na premoženje. Glasujemo.

Članice in člane Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide obveščam, da se bo čez 15 minut v mali dvorani na Šubičeva začela 54. nujna seja odbora. Hvala